og þeirra náttúruhamfara sem eru í gangi á Reykjanesi er aðkallandi að málið verði klárað á þessu þingi til þess að koma í veg fyrir frekari tafir málsins og flýta því að framkvæmdir geti hafist.

Virðulegur forseti. Það er aðkallandi að skipulagsvald mikilvægra innviða í landinu sé á æðra stjórnsýslustigi svo eitt sveitarfélag geti ekki komið í veg fyrir eðlilega uppbyggingu mikilvægra innviða fyrir einstaka landshluta eða landið allt.

Covid-19 veiran og eldgos. Það er ekki oft sem við upplifum svona tíma. Framvinda þessa eldgoss er óljós, það þarf ekki að fjölyrða um það. Það getur staðið í vikur, mánuði, jafnvel ár.

Það beinir augum okkar að sjálfbærninni og þolmörkunum sem henni fylgja. Ég tel að við þurfum að sýna frumkvæði og skilgreina, að breyttu breytanda á hverjum tíma, og virða þolmörk á þessu svæði, þolmörk ferðaþjónustunnar. Lykillinn að því er samstarf á vegum almannavarna í gegnum tilheyrandi ráðuneyti, vísindamenn, lögregluna, björgunarsveitir, sjúkraflutningamenn, ferðaþjónustuna, bæði fyrirtæki og samtök hennar, og sveitarstjórnir. Markmiðið með slíku samstarfi — nú er ég að horfa dálítið langt fram í tímann — er einmitt að greið og örugg og upplýsandi skoðun merkilegra atburða, sem þarna eru í náttúrunni, verði með sem sjálfbærustum hætti.

um. Þar þurfa hótel og annað um allt land að fá rafmagn. Við erum að tala um gagnaver og garðyrkju og matvælaframleiðslu og annað slíkt sem þarf á rafmagni að halda,

Virðulegur forseti. Kjarninn fjallar í dag um frumvarp sem formenn og fulltrúar hér á Alþingi hafa lagt fram um fjármál stjórnmálaflokka. Er þar fjallað sérstaklega um nýja grein sem fjallar um bann við nafnlausum áróðri. Ég vil fyrst segja að ég er meðflutningsmaður á þessu máli með þeim fyrirvara að það fái dyggilega skoðun í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hvað varðar sérstaklega þetta ákvæði þar sem það snertir óhjákvæmilega á tjáningarfrelsi, og ekki einungis að það sé í samræmi við stjórnarskrá heldur líka að það uppfylli þau lýðræðislegu gildi sem

beri ábyrgð á tilheyrandi styrktu efni. En aftur ítreka ég nauðsyn þess að þetta sé skoðað í kjölinn og ég áskil mér fullan rétt til að skipta um skoðun á þessu máli seinna meir, enda er þetta ákvæði sem við í Pírötum höfum haft áhyggjur af og höfum haft áhrif á. Þakkir til þeirra sem tóku mark á því. Þó vil ég einnig nefna það sem er kannski jafnvel enn þá mikilvægara en þetta frumvarp, sem er hlutverk borgarans, lesandans, áheyrandans í því að geta lesið, séð og heyrt heiminn sem við búum í án þess að vera samstundis heilaþveginn af honum. Almenningur er ekki börn yfirvalda. Þetta er fullorðið fólk upp til hópa og við eigum að gera þá kröfu til annars fullorðins fólks að það hafi sjálfstæða hugsun og geti tekið upplýstar ákvarðanir þótt það verði fyrir einhverri vitleysu á internetinu. Því miður er íslenskt samfélag ekki vant því að hugsa þannig um fólk heldur er meira eða minna hugsað um almenning sem samansafn af börnum sem yfirvöld þurfi einhvern veginn að ala upp. Ég vildi bara koma hingað upp í ljósi þessarar umfjöllunar Kjarnans og framlagningu þessa frumvarps og minna á að almenningur er ekki samansafn af börnum heldur fullorðnu fólki.

þar á eftir er pláss fyrir þingflokksfundi og fundi utan dagskrár. Á föstudögum á svipuðum tíma eru fundir þingflokksformanna og forsætisnefndar.

til að hreinsa upp ákveðin dagskrármál vikunnar. Nú er það svo að skipulag þingstarfa er slæmt af því að það er ekki nægilega mikið unnið að því að semja um ræðutíma, það er svo einfalt. Þess vegna verður umræða ítrekað lengri og þvældari en hún þyrfti að vera ef forseti myndi sinna starfi sínu og semja um ræðutíma.

Herra forseti. Félag kvenna í atvinnulífinu var stofnað 1999, það er félagsskapur 1.200 kvenna og hefur vaxið og dafnað og gott tengslanet myndast í öllum atvinnugreinum. Gott dæmi um forystukonu innan FKA er Hildur Magnúsdóttur í Skagafirði en fyrirtæki hennar framleiðir fæðubótaefni, m.a. úr ýmsum íslenskum hráefnum, og hefur nýverið náð að koma vörum sínum í dreifingu í þekktum verslunum um allan heim. FKA hefur staðið fyrir fjölda verkefna til að styrkja konur til forystu á vinnumarkaði. Þar má nefna verkefnið að fjölga konum í stjórnum frá 2009 og fjölmiðlaverkefnið sem var hrint af stað 2013 sem stuðlar að auknum sýnileika kvenna í fjölmiðlum. Eitt stærsta verkefnið sem hefur verið í gangi síðustu misseri er jafnvægisvogin sem unnin er í samstarfi við forsætisráðuneytið og fleiri aðila. Markmið hennar er að fjölga konum í framkvæmdastjórnum og að hlutur kynjanna verði 40/60.

Inni á þinginu núna er þingmál sem hefur verið í vinnslu og er hér flutt í þriðja sinn á þremur árum. Það heimilar viðurlög við slíkum lögbrotum. Öll fyrirtæki eiga að sitja við sama borð og framfylgja lögum og ég treysti því að málið fái afgreiðslu á þessu þingi. Flutningsmenn eru úr öllum flokkum utan eins og málið bíður nú 3. umr. og lokaafgreiðslu og ég treysti því að þingheimur afgreiði það mál hratt og vel. Herra forseti. Gosið í Geldingadölum sem stendur nú yfir hefur eina ferðina enn sýnt okkur

svo mikill að menn hafa reifað athugasemdir um það að kannski sé ekki verið að gæta nægilega vel að sóttvörnum í tengslum við skoðun á gosinu. Það er eitthvað sem við þurfum að huga að, sérstaklega núna þegar fjórða bylgjan gæti verið að fara af stað í þessum faraldri.

þær skipta miklu máli á erfiðum stundum og tímum þegar óvæntir atburðir gerast. Þá eru hundruð ef ekki þúsundir manna tilbúin að fara á vettvang til að tryggja öryggi okkar hinna í sjálfboðavinnu. Það er mikil þekking til í björgunarsveitunum á björgun og leit og atriðum sem snúa að því. Því hef ég m.a. lagt fram á þinginu mál um alþjóðlegan björgunarskóla sem ég hyggst leggja fram að nýju. nýju. Við þurfum á þessum aðilum að halda og ég held að björgunarsveitirnar væru best til þess fallnar að stýra slíku verkefni. Náttúra Íslands er stórfengleg. Það er mikilvægt að við fáum tækifæri til að njóta hennar en við þurfum líka að virða sóttvarnir og við eigum að hjálpa þeim frábæru einstaklingum sem eru í björgunarsveitunum til að hjálpa okkur að njóta. Ísinn á norðurskautinu hefur aldrei mælst minni og á aðeins örfáum árum hefur íshellan minnkað um flatarmál sem nemur Frakklandi, Spáni, Þýskalandi, Póllandi og Ítalíu samanlagt. Grænlandsjökull bráðnar nú sem aldrei fyrr og snjókoma í dag og framvegis vegur ekki lengur upp á móti bráðnuninni, jafnvel þótt hlýnun jarðar stöðvist í dag. Hvergi á jarðarkringlunni eru umbreytingar jafn miklar og á norðurslóðum, svæðinu okkar, því að við erum jú sannarlega norðurslóðaríki, og við sem hér búum erum meðal þeirra fjögurra milljóna manna sem búa á norðurslóðum. Því er eðlilegt að við leggjum áherslu á norðurslóðamál í utanríkisstefnu okkar. Það var mikilvægt skref hjá hæstv. utanríkisráðherra að skipa þverpólitíska þingmannanefnd um endurskoðun norðurslóðastefnu og fór vel á því að gera það núna í formennskutíð Íslands í Norðurskautsráðinu en tíu ár eru liðin síðan Alþingi samþykkti núgildandi norðurslóðastefnu. Ég fékk það hlutverk að leiða þá vinnu en ásamt mér voru í nefndinni hv. þingmenn Njáll Trausti Friðbertsson, Karl Gauti Hjaltason, Guðjón S. Brjánsson, Ari Trausti Guðmundsson, Líneik Anna Sævarsdóttir, Björn Leví Gunnarsson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Inga Sæland. Með nefndinni starfaði Aðalheiður Inga Þorsteinsdóttir, deildarstjóri norðurslóðamála í utanríkisráðuneytinu. Vil ég þakka þeim öllum fyrir gott samstarf. Hlutverk nefndarinnar var að fjalla um og gera tillögu að endurskoðaðri stefnu í málefnum norðurslóða út frá víðu sjónarhorni, svo sem vistfræðilegu, efnahagslegu, pólitísku og öryggislegu. Síðastliðinn föstudag skiluðum við af okkur tillögum sem eru 19 talsins og snúa að umhverfismálum og sjálfbærni, öryggismálum, leit og björgun, efnahagstækifærum og innviðauppbyggingu, vísindum, nýsköpun, atvinnuuppbyggingu og svo mætti lengi telja. Allar miða þær að því að gæta hagsmuna Íslands og tryggja velferð íbúa á norðurslóðum.

Erfið rekstrarskilyrði verslunar í fámennum byggðum er ekki ný saga. Þegar fólk velur sér búsetu skiptir miklu máli hvaða þjónusta er á staðnum. Í raun er það oft ákveðin ástæða fyrir því hvar fólk ákveður að setjast að þótt atvinnumöguleikar eigi þar eðlilega stærsta þáttinn. Margvísleg þjónusta, sem fólki á höfuðborgarsvæðinu finnst sjálfsögð, eins og heilsugæsla, grunn- og leikskólar, sundlaug, lyfjaverslun, íþróttaaðstaða, bankaútibú og dagvöruverslun er í hugum margra sú aðstaða og sú þjónusta sem á að vera í næsta nágrenni við heimili. Þegar eina dagvöruverslunin í víðfeðmu sveitarfélagi lokar kemur það hart niður á íbúunum. Rekstur dagvöruverslana í fámennum héruðum er ávallt erfiðari en til að mynda hér á höfuðborgarsvæðinu.

Slíkt getur raskað samkeppni og valdið hærra vöruverði, lakari þjónustu og minna vöruúrvali. Með þessu á Samkeppniseftirlitið að fylgjast og gæta réttar íbúanna samkeppnisaðilanna svo heilbrigð samkeppni megi þrífast. Í fámennu og dreifbýlu landi getur það reynst þrautin þyngri. Fyrst og síðast

Það fer ekki á milli mála að þeir sem hafa horn í síðu Evrópusambandsins mögulegrar aðildar Íslands að því og EES-samningsins eru óvenjuglaðir í sinni þessa dagana. Þeir taka varla til máls án þess að nefna fullveldi Íslands, að beita fullveldisrétti Íslands og að nú um stundir sanni sig að best sé að vera einn og óstuddur í veröldinni, þeysa um á fáki fráum í fullum herklæðum, með lensu fullveldisins að vopni og gera strandhögg í gjöfulum lendum bóluefnagnægtar, sem hið vonda Evrópusamband hafi ginnt okkur til að lofa að snerta ekki. Allt er þetta með hinum mestu ólíkindum. Í öðru orðinu er talað um klúður Evrópusambandsins og að innan þess geti einstök ríki hvorki hreyft legg né lið, Evrópusambandið sé lokað tollabandalag sem hugsi bara um eigin hagsmuni en láti sér í léttu rúmi liggja hvað gerist í umheiminum. Það sannist nú rækilega í Covid-faraldrinum. Í hinu orðinu er það gagnrýnt fyrir að hafa ekki hugsað nægilega vel um eigin hag. Þess vegna neyðist sum aðildarríki þess til að grípa til fullveldisréttar síns og fara eigin leiðir. þið nú við, fullveldisréttar? Hafa þá ESB-ríkin fullveldisrétt eftir allt saman? Það má gagnrýna ESB fyrir margt. Það verður þó ekki gagnrýnt fyrir að hugsa fyrst um eigin hag þegar kemur að bóluefnum.

Það er auðvitað ekki bara á Íslandi sem bóluefni og bólusetningar eru mál málanna. Þetta er grafalvarlegt mál og kallar á sýn og skipulag, samningatækni og úthald. Það er mikið undir, mjög mikið, það er líka gott að geta séð það broslega í stöðunni, ekki síst þegar beinlínis öskrar á mann sá stormur í vatnsglasi sem íslensk stjórnvöld mögnuðu upp vegna heimatilbúins misskilnings um að Evrópusambandið ætlaði að skilja okkur eftir. Upplifunin var svolítið eins og þegar maður hlustar á fólk rífast við útvarpið; þetta er eins manns rifrildi, það er enginn ágreiningur um málið. „Fréttir“ um að Evrópusambandið myndi ekki flytja bóluefni til Íslands

staðfestingu frá forseta framkvæmdaráðs Evrópusambandsins um að það hefði aldrei staðið til að hindra bóluefnasendingar til Íslands. Nýja reglugerðin, sem olli þessum stormi í vatnsglasi íslenskra stjórnvalda, skilar vonandi árangri og auknu framboði á bóluefni innan Evrópusambandsins vegna þess að við munum njóta góðs af því á Íslandi til jafns við Evrópusambandslöndin. Þessi stormur er svolítið eins og æfð almannavarnaæfing, engin hætta á ferðum en stórslys sett á svið. Stjórnvöld flytja svo æfða ræðu um hættu sem aldrei var til staðar og einhvern veginn læðist að manni, áheyrandanum, sú tilfinning að sú ræða hafi verið ætluð einhverjum aftursætisbílstjórum sem verið er að vinna gagn frekar en íslenskri þjóð.

lítilli loðnuvertíð, eins og það er nefnt, nýlokið, en hún skilaði þjóðinni samt sem áður 30 milljörðum í þjóðarbúið. Það má þakka því að farið var í myndarlegar rannsóknir, bæði af hinu opinbera og af útgerðunum sem að þessu standa. Það vantar meira fjármagn í rannsóknir að mínu áliti og margra annarra. Það er mikil sveifla í ýsustofnsmælingum, lúðuveiðar eru bannaðar, enginn trúir á stofnstærðarmælingu grásleppunnar eins og hún er framkvæmd

Herra forseti. Í gærkvöldi voru tilkynnt úrslit stúdentaráðskosninga við Háskóla Íslands og ég vil nota tækifærið og óska Röskvu, samtökum félagshyggjufólks, til hamingju með glæsilegan sigur. Stúdentaráð er mikilvægt hagsmunaafl í þágu stúdenta og hefur verið mjög áberandi síðustu ár, bæði í tengslum við loftslagsbaráttuna en ekki síður nú í hagsmunabaráttu

Ungt fólk er samt sem áður sá hópur sem finnur einna mest fyrir áhrifum þessarar atvinnukreppu. Íslenskir stúdentar vinna auk þess meira með námi en þekkist í öðrum vestrænum ríkjum. Það kemur til af þeirri einföldu ástæðu að grunnupphæð námslána á Íslandi er langt undir dæmigerðu neysluviðmiði stjórnvalda og þá upphæð verður að hækka sem fyrst. Stúdentar eiga nefnilega að geta framfleytt sér á meðan þeir sækja nám og einbeitt sér að því að fullu. Það skiptir mjög miklu máli núna þegar við stöndum frammi fyrir gríðarlegum samfélagslegum breytingum, sannkallaðri tæknibyltingu. Menntun verður langmikilvægasta fjárfesting stjórnvalda og okkar allra inn í slíka framtíð. Við þurfum á því að halda að hér sé samfélag þar sem ungt fólk fær jöfn tækifæri og hvatningu til að sækja sér færni og menntun við hæfi. Það er lykilatriði til þess að við náum góðum lífskjörum fyrir okkur öll. Við þurfum að styðja kröfur stúdenta um hærri grunnframfærslu og rétt þeirra til atvinnuleysisbóta. Það þarf pólitískan kjark og vilja til að ráðast í það og Samfylkingin hefur bæði þann kjark og þann vilja.

og þá sérstaklega síðustu daga. Sóttvarnaaðgerðir yfir landamærin og innan lands taka reglulegum breytingum sem getur reynst fólki erfitt að fylgjast gaumgæfilega með. Vegna alvarleika málsins og þeirra reglulegu breytinga sem eiga sér stað í sóttvarnaaðgerðum er mikilvægt að upplýsingagjöf ráðamanna til almennings sé ekki misvísandi, sem leiðir auðveldlega til misskilnings meðal landsmanna. Embættismenn, þingmenn og ráðherrar bera allir ábyrgð á því að réttar upplýsingar séu veittar út á við og því er mikilvægt að ráðamenn fari ekki fram úr sér við veitingu upplýsinga um reglur og uppfærslur þeirra. Við erum öll í þessu saman og eigum öll skilið að fá að vita hvað er í gangi hverju sinni. Þá á ég við bólusetningar, takmarkanir vegna sóttvarna og sóttvarnaaðgerðir á landamærum. Í umræðum um þessi atriði er andrúmsloftið rafmagnað og rangar eða misvísandi upplýsingar um þau draga dilk á eftir sér og skapa ósætti meðal manna. Það er mikilvægt að við höfum það öll í huga að skýr og rétt upplýsingagjöf til almennings sé í forgangi, ekki kosningabarátta, prófkjör eða öflun vinsælda meðal ákveðinna hópa. Við skulum klára leikinn saman,

Verkamenn komnir til landsins brjóta sóttkví og fara beint í vinnu. Enginn að fylgjast með því. Veisluþjónustan sem var komin á skrið og sá fram á bjartari tíma varð að skella í lás og svo allir hinir sem nú sjá fram á gríðarlegt tekjutap vegna klúðurs á landamærum sem vel hefði verið hægt að koma í veg fyrir.

Það er vegna þess að ríkisstjórnin beitti ekki þeim lögum og reglum sem hún hefur til þess að gera allt sem í hennar valdi til að stöðva það að hið bráðsmitandi breska veiruafbrigði léki lausum hala í samfélagi okkar.

Fólkið fyrst, svo allt hitt, segir Flokkur fólksins, en því miður er það hjá þessari ríkisstjórn: Allt hitt fyrst og smámolar eftir fyrir fólkið og þeir verst

Örfá tilfelli eða engin hafa greinst á degi hverjum og flest verið í sóttkví við greiningu. Þetta ástand hefur varað þrátt fyrir að slakað hafi verið á samkomutakmörkunum innan lands. En á undanförnum dögum og vikum hefur greindum smitum á landamærum hins vegar farið fjölgandi og suma daga hafa allt að tíu einstaklingar greinst með virk smit. Undanfarnar þrjár vikur hafa komið upp þrjár hópsýkingar innan lands, allar á höfuðborgarsvæðinu, og eru þær af völdum breska afbrigðis kórónuveirunnar. Raðgreining hefur tengt tvö hópsmit saman þar sem uppruninn virðist kominn frá einstaklingi sem greindist á landamærum. Uppruna þriðju hópsýkingarinnar hefur ekki tekist að rekja. Síðustu daga hefur rakning í kringum þriðju hópsýkinguna sýnt að um 200–300 manns hafa verið útsettir fyrir veiruna síðastliðna viku og í byrjun vikunnar greindust 11 nemendur í 6. bekk Laugarnesskóla smitaðir.

Þrátt fyrir að stór hluti þessara smita sé skilgreindur þannig að þau hafi greinst í sóttkví liggur fyrir að flestir þeir einstaklinga voru nýkomnir í sóttkví við greiningu og voru því líklega smitandi áður en þeir fóru í sóttkví. Þannig má telja víst að töluverð samfélagsleg útbreiðsla hafi nú orðið á breska afbrigði kórónuveirunnar sem nauðsynlegt er að bregðast hratt við. Rannsóknir erlendis hafa sýnt að breska afbrigðið er til muna meira smitandi en flest önnur afbrigði. Í raun er nú gripið til sömu aðgerða, sömu sóttvarnaaðgerða, og gripið var til við upphaf þriðju bylgjunnar síðastliðið haust, sem gáfust þá vel. Munurinn er sá í meginatriðum að starfsemi hársnyrtistofa, snyrtistofa og sambærileg einstaklingsstarfsemi verður áfram heimil. Nándarregla verður áfram 2 metrar og reglur um grímuskyldu óbreyttar. Almennar fjöldatakmarkanir miðast við tíu manns og ná til allra sem fæddir árið 2014 eða fyrr. Ég fer ekki hér lið fyrir lið í aðgerðirnar að öðru leyti en því að miðað er við að þessar breytingar haldi gildi sínu í þrjár vikur

Þá verður ferðamönnum sem koma frá svæði eða sem dvalið hafa á svæði þar sem 14 daga nýgengi smita á hverja 100.000 íbúa er yfir 500, eða fullnægjandi upplýsingar um svæðið liggja ekki fyrir, skylt að dvelja í sóttkví í sóttvarnahúsi. Þessar breytingar byggja á tillögum sóttvarnalæknis sem byggja á því að smitum hefur fjölgað á landamærum. Aðeins um stöðu bólusetninga. Í gær höfðu verið gefnir tæplega 60.000 skammtar af bóluefni og þar af hafa ríflega 20.000 einstaklingar verið fullbólusettir. Nú er hafin bólusetning á ný með bóluefni frá AstraZeneca í eldri aldurshópum og er gert ráð fyrir að í vikunni eftir páska hafi öllum 70 ára og eldri verið boðin bólusetning. Þá er verið að ljúka við að bólusetja þá starfsmenn Landspítala og Sjúkrahússins á Akureyri sem eru í nánum samskiptum við sjúklinga. Í framhaldi af því verður einstaklingum 69 ára og yngri með undirliggjandi sjúkdóma

það, og rétt að taka það fram, að íslensk stjórnvöld hafa gengið úr skugga um að ákvörðun Evrópusambandsins um að banna útflutning bóluefna gegn Covid-19 frá ríkjum sambandsins til landa utan þess mun ekki raska afhendingu bóluefna til Íslands. Ísland er aðili að samstarfi Evrópuþjóða um kaup á bóluefnum og situr við sama borð og ríki Evrópusambandsins varðandi þau bóluefni sem samningar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins taka til og afhendingu þeirra. Bóluefnum er útdeilt hlutfallslega jafnt milli þeirra þjóða sem aðild eiga að samningunum miðað við íbúafjölda og Ísland er aðili

Þær hertu aðgerðir sem nú hafa verið kynntar væru ekki nauðsynlegar ef búið væri að bólusetja þjóðina eða ná meiri árangri á því sviði, árangri sem við hefðum átt að vera búin að ná. Á visir.is birtist í gær merkileg frétt undir fyrirsögninni: „Ísland gæti notið góðs af útflutningshömlum ESB“. Þessi fyrirsögn byggði á mati ráðuneytis hæstv. ráðherra sem mat stöðuna einhvern veginn á þá leið að ef ESB bannar útflutning til annarra landa en sleppir Íslandi af listanum, sem Ísland er enn á, þá gætum við kannski fengið smávegis af því bóluefni sem gert verður upptækt. Þetta er ráðuneytið sem okkur er sagt að sjái nú um að afla bóluefnis með öllum tiltækum ráðum. En hvað er ráðuneytið raunverulega að gera? Er þetta eðlileg lýsing á afstöðu þess, sanngjörn lýsing sem birtist þarna í fréttinni? Og er ráðuneyti, sem vill fyrir alla muni afsaka afglöp Evrópusambandsins, líklegast til þess að ná að afla bóluefnis utan við samninga við ESB?

Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir að benda á hin augljósu tengsl hraða bólusetninga við opnun samfélagsins, við erum öll mjög meðvituð um það.

En hvað varðar önnur möguleg kaup á bóluefni er rétt að segja frá því, eins og fram hefur komið hér fyrr í ræðustóli Alþingis, að það er í skoðun í heilbrigðisráðuneytinu hvort unnt sé að fá bóluefnið Spútnik

flýta bólusetningum og raunar koma mjög góðar fréttir frá Janssen í dag og væntanlega verður bólusetningardagatalið uppfært síðar í dag með hliðsjón af því. Janssen-bóluefnið er einstaklega jákvætt í þessu

bara broti af því sem búist var við. Svo koma einhverjar aðrar fréttir í dag. En það sem skiptir máli er það sem skilar sér og að Ísland hafi aðstöðu til að tryggja sér það bóluefni sem þarf og til að nýta sérstöðu sína í þeim efnum. Ég hef heyrt ráðherra lýsa

benda ekki til annars en að menn séu bara að bíða eftir því að heyra frá Evrópusambandinu um hvenær Spútnik komi hugsanlega inn í Evrópupakkann. Er verið að reyna að semja um kaup á þessu Spútnik-efni eða öðru efni fyrir alla þjóðina utan við Evrópusambandsklúðrið?

daginn, ég tek algjörlega undir það. Ég er hins vegar að greina frá því að við erum með staðfesta niðurstöðu núna frá Janssen og ég tek undir orð hv. þingmanns, hvernig má það vera að verið sé að breyta tölum frá degi til dags. Ég hef hins vegar lagt á það áherslu að upplýsa um allar þær tölur sem ég hef undir höndum. En sóttvarnalæknir hefur iðulega sagt og það er auðvitað mikilvægur lærdómur fyrir okkur öll, og vonandi líka hv. þingmann, að við getum verið viss um bóluefni þegar þau eru komin í hús. En við vorum að fá staðfestar fréttir varðandi Janssen um að 4.800 skammtar bærust í apríl, 2.400 núna 16. apríl og 26. apríl annað eins.

hefur ekki beðist afsökunar á því að hafa sett Ísland á lista yfir lönd sem ekki má flytja bóluefni til — ég held að Ísland sé enn þá þeim lista og brýnt að landið fari af þeim lista

sem hefur tilkynnt að ætluninn sé að fresta notkun AstraZeneca bóluefnisins í þrjár vikur. Mér finnst ekki boðlegt að ríkið liggi á bóluefni með þessum hætti í margar vikur. Ég kalla eftir því að Ísland óski eftir því að fá þótt ekki væri nema lánað þetta bóluefni í þennan tíma

af bóluefni og búið að liggja þar í einhvern tíma. Hvað er heilbrigðisráðherra að gera í þessum efnum? Svo langar mig líka að spyrja hvort heilbrigðisráðuneytinu hafi boðist kaup

Í fyrsta lagi spyr þingmaðurinn hvort okkur hafi boðist kaup utan þess Evrópusamstarfs sem við höfum verið þátttakendur í. Það hafa auðvitað fjöldamargir aðilar komið að máli við íslensk stjórnvöld og það er skylda að elta hvern einasta þráð sem til okkar kemur og kanna hvað er á bak við hann. Hins vegar er það þannig varðandi Spútnik að við gætum samið sjálf eða í samstarfi við til að mynda Norðurlöndin en öryggi og gæði eru tryggð í gegnum Evrópsku lyfjastofnunina. Við höfum enn þá ekki vakið máls á því að slaka á þeim kröfum sem við gerum fyrir íslenskt samfélag. Hvað varðar síðan að seilast í bóluefni sem eru hjá nágrannaþjóðunum vegna einhverrar yfirferðar þar, eins og gildir um Dani og AstraZeneca, þá finnst mér það ekki koma til álita. Ég tel að hvert ríki hafi auðvitað sjálfdæmi um það hvernig þau haga skipulagi bólusetninga Við höfum tekið þá stefnu hér að nýta AstraZeneca, hefja nýtingu á því núna fyrir 70 ára og eldri og síðan áfram með yngra en 70 ára, enda hefur ábending Evrópusambandsins verið um að það sé óhætt að nota það fyrir 65 ára og eldri og við munum gera það. Við erum með nóg af AstraZeneca í húsi til að halda okkar plani hvað varðar þennan hóp

Það klagar auðvitað ekkert upp á sjálfsákvörðunarrétt eða fullveldi annarra ríkja. Að sjálfsögðu skiptum við okkur ekki af því hvað þau ákveða í sínum efnum þegar kemur að bóluefnum. En það að óska eftir því að þau láti af hendi þetta bóluefni, eins og ég segi, þótt ekki væri nema til láns í einhvern tíma, finnast mér sjálfsögð viðbrögð annarra landa við þeim fréttum sem

Angela Merkel, kanslari Þýskalands, mætti t.d. í þingið beint eftir kynningarfund þegar reglum var breytt þar til að ræða strax við þingið áður en farið var í viðtöl við fjölmiðla einmitt til þess að löggjafinn væri vel upplýstur og það væri ekki upplýsingaóreiða og allir gætu gengið í takt. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra í fyrstu spurningu: Telur hún að eftirlit stjórnvalda með ferðafólki sem hingað hefur komið og á að vera í sóttkví, fólki búsettu hér sem og ferðafólki, hafi verið fullnægjandi? Hvernig hefur því verið háttað? Hefur einhver vöktun verið t.d. í Leifsstöð varðandi það hvernig fólk ferðast þaðan eða yfirleitt vöktun á því hvar fólk heldur til þegar heim er komið eða á gististaði?

beina sjónum að og herða til að þétta varnir okkar á landamærum gagnvart Covid-19, og hitt er síðan framkvæmdin, hvernig framkvæmd regluverksins lánast. Eins og

og skikka fólk í sóttvarnahús. Hefur komið til álita hjá ríkisstjórninni eða hjá hæstv. heilbrigðisráðherra sjálfri, þó að það hafi ekki komist í gegnum ríkisstjórn, að banna einfaldlega ferðalög til Íslands nema algerlega nauðsynleg ferðalög, og skylda þá sem koma hingað í sóttvarnahús? Telur hún lagaheimild skýra fyrir slíkri skyldu?

sóttvarnalögum og við höfum lagt mjög mikla áherslu á að fara eins mildilega leið og hægt er og beita meðalhófi í öllum ákvörðunum Við leggjum áherslu á að hvetja fólk til að sýna ábyrgð. Upplýsingagjöf hefur verið mjög mikil og góð á landamærum. Hv. þingmaður vísar hér til Bretlands um bann við ferðalögum. Þar er um að ræða lagaheimild til að banna ferðalög. Ég myndi ekki leggja það til að banna ferðalög. Ég hef ekki gert það hingað til, en hins vegar hef ég tekið undir þær tillögur sóttvarnalæknis að að það beri að vera sóttkví í sóttvarnahúsi, komi maður frá sérstaklega alvarlega stöddum svæðum að því er varðar útbreiðslu faraldursins.

og liðið nokkuð frá upphafi faraldursins. Er byrjað að ræða í ráðuneytinu með hvaða hætti og hvort við munum þurfa að halda áfram að bæta í?

hvað varðar virkni einstakra bóluefna gagnvart slíkum afbrigðum, hvað varðar síðan þróun og áframhaldandi þróun bóluefna og hvað varðar mögulegt samstarf um framleiðslu og þróun bóluefna, til að mynda á Norðurlöndum. Alls konar hlutir af þessu tagi hafa verið í umræðunni.

og mér finnst rétt að flagga því í umræðu um hana og líka hér í umræðu um Covid-19, að mér finnst meiri líkur en minni á því að við þurfum að ráðstafa fjármagni til kaupa á bóluefnum á árinu 2022.

við værum mögulega að eiga við á þeim tímapunkti og hver staðan verður. Við höfum vald á því að gera áætlanir en þegar öllu er á botninn hvolft er það veiran sem ræður þessu öllu saman.

með hvaða hætti við þurfum að halda áfram að bólusetja við þessum vágesti, eða a.m.k. fylgjast með því hvort að mótefnasvörunin haldi og hvort áfram verði nægilega kröftug

við að eiga. Ráðherrann nefndi einmitt að auðvitað þyrftum við að skoða með opin augun hvaða fjármunum við sem samfélag þurfum að verja í að tryggja áframhaldandi ónæmi

um að hér innan lands sé verið að fylgjast með hver hreyfingin á mótefnasvari er hjá þeim annars vegar sem hafa sýkst og hins vegar þeim sem hafa verið bólusettir og hvort hæstv. ráðherra hefði

og hún getur hjálpað okkur að meta með hvaða hætti við þurfum að ráðstafa fjármunum fram í tímann því að hvað sem okkur finnst um núverandi faraldur er afar líklegt að

mögulegum heimshornum um allar mögulegar hliðar á þessum málum. Ég held að vinnudeginum væri ágætlega varið í að lesa þær og fylgjast með þeim vegna þess hversu ört og þétt þær koma fram. Sjálf er ég ekki sérfræðingur á þessu sviði en er mjög stolt af því að Ísland hefur leitast við að taka alltaf ákvarðanir byggðar á bestu mögulegu þekkingu og nýjustu upplýsingum. Við erum með mjög öfluga vísindamenn hér, bæði hjá sóttvarnalækni og á Landspítala og ekki síður hjá Íslenskri erfðagreiningu, sem fylgjast mjög vel með. Til að mynda er það að fara í raðgreiningu á hverjum einasta smituðum af Covid-19 eitthvað sem við sjáum hvergi annars staðar. annars staðar. Þekkingin sem er að safnast saman er því gríðarlega mikil. Mig langar til að nefna í þessu samtali nýjar spurningar sem auðvitað koma upp og er rétt að snerta á og nefna,

Farið er að rannsaka það sums staðar en við erum ekki komin þangað og við höfum ekki verið að miða okkar sýn og útreikninga o.s.frv. við slíka nálgun. En það er spurning sem við verðum að leggja fram. Við verðum að vera tilbúin

Í ljósi þess að núverandi bylgju kórónuveirufaraldursins má rekja að stórum hluta til grunnskólastigsins á höfuborgarsvæðinu er þá ekki kominn tími til að forgangsraða kennurunum okkar í bólusetningar og þá sérstaklega leikskólakennurum? Mat stjórnvalda er jú að leikskólakennarar séu ómissandi starfsfólk og ættu því að teljast til framlínustarfsfólks. Stjórn Félags leikskólakennara sendi frá sér ályktun um takmarkanir á skólastarfi vegna Covid-19 í vikunni, með leyfi forseta: „Stjórn Félags leikskólakennara lýsir áhyggjum sínum af því að halda leikskólum landsins opnum fram að páskum. Þessi veira hefur sýnt að hún er óútreiknanleg varðandi það hvar hún slær niður og verið er að taka óþarfa áhættu með því að halda leikskólum opnum þennan stutta tíma fram að páskafríi.“ Þurfa ekki gjörðir að fylgja orðum? Átta stjórnvöld sig ekki á því hversu mikilvægir leikskólakennarar eru í samfélaginu? Af hverju hefur ekki verið ráðist í það að bólusetja leikskólakennara og grunnskólakennara og af hverju hefur þeim ekki verið forgangsraðað sem framlínustarfsfólki núna?

Einu rökin sem við getum beitt eru sóttvarnarök. Hins vegar er ég algerlega sammála leikskólakennurum um það að leikskólinn hefur staðið í ströngu í gegnum Covid-19 og ekki bara staðið í ströngu sem í raun og veru sérstakt og afar mikilvægt skólastig heldur ekki síður staðið í ströngu sem mikilvægur hlekkur í því að samfélagið geti haldið áfram. Ég held að það sé rétt sem leikskólakennarar benda á að við mættum miklu oftar víkja orðum að því hversu mikilvæg þessi

sammála því að það þarf að sýna leikskólakennurum sóma og ég vil gera það vegna þess að þau eru að vinna afar merkilegt og mikilvægt starf. Sjálf hef ég farið með fjóra krakka í gegnum leikskóla og fimm barnabörn og það hefur allt saman verið afar gagnlegt að fá stuðning og aðstoð við það að ala upp börn, en ekki síður að leggja grunn að menntun þeirra og framtíð.

bólusetningar. En mig langaði aðeins að spyrja um aðgerðir á landamærum í samhengi við þær aðgerðir sem við þurfum nú að þola í íslenska samfélaginu. Nú erum við í fjórða skipti að sjá að verið er að loka öllu enn og aftur og og þetta er farið að hafa mikil áhrif á andlega heilsu þeirra sem búa á Íslandi. Við komumst ekki í sund, við komumst lítið til að hitta fjölskyldur og við búum á einangruðu landi til að byrja með og það er verið að einangra okkur meira og meira. Þess vegna fannst mér skjóta svolítið skökku við að það voru ekki hertar aðgerðir á landamærunum. Ég er ekki hlynnt því að loka þeim alfarið en ég hefði viljað sjá einhvers konar aðgerðir sem eru í samræmi við þær aðgerðir sem við þurfum að búa við hér innan lands næstu þrjár vikurnar. Við vitum að ferðamannaiðnaðurinn er mikilvægur og það er náttúrlega mikið af störfum sem hafa horfið síðasta árið. En það hlýtur þá að vera pólitísk ákvörðun að forgangsraða gróða í ferðamannaiðnaðinum fram yfir andlega og líkamlega heilsu þeirra sem búa á Íslandi. Ég hef orðið vör við mikla þreytu í umræðunni og fólk er pirrað yfir þessu.

Virðulegur forseti. Í fyrsta lagi er það náttúrlega fólk sem vinnur í ferðaþjónustu. Það er líka fólk, það er fólk sem býr á Íslandi og mætir í vinnu eða mætir kannski bara einmitt ekki í vinnu akkúrat núna þannig að það er ekki hægt að aðskilja það. Þetta er hluti af samfélaginu. Ég er ekki sammála hv. þingmanni þegar hún segir að aðgerðir hafi verið að einangra okkur meira og meira. Það var ekkert samfélag opnara heldur en Ísland síðustu tvo mánuði þangað til í gær, í Evrópu. Við vorum í raun og veru í einstakri stöðu. Við gátum farið á tónleika, við gátum farið í leikhús, farið út að borða, hitt vini okkar og

en við höfum verið að herða aðgerðir á landamærum og núna síðast eru aðgerðir sem lúta að því að taka próf úr börnum, sem hefst um miðja næstu viku, og líka það að skylda fólk til að vera í sóttkví í sóttvarnahúsi sem kemur frá rauðum svæðum.

Aðrar ákvarðanir snúast um viðbrögð við annars vegar veirunni sjálfri og sjúkdómnum sem slíkum og hins vegar samfélagslegum og efnahagslegum áhrifum sem hafa hlotist af sóttvarnaráðstöfunum.

Við erum enn á ný að hlaupa í skjól. Íslenska þjóðin er vön því að búa við óútreiknanlegt veður. Þessi faraldur hagar sér með svipuðu móti. Nú er ekkert annað í boði en að tryggja aðstæður, fara í skjól og standa af sér veðrið þegar við erum að fara inn í fjórðu bylgjuna. Stjórnvöld brugðust hratt og hárrétt við þessum aðstæðum með hertum aðgerðum. Það má líka þakka þjóðinni hversu vel og fljótt var brugðist við tilmælum sérfræðinga. Við erum öll almannavarnir og náum árangri með samstöðu. Lengi skal manninn reyna, sagði Megas. Þessi lína skýtur upp kollinum þegar maður fer yfir undanfarin misseri. Lífið hefur verið lyftuhús, en þjóðin hefur sýnt mikla þrautseigju og samstöðu í baráttunni við heimsfaraldurinn síðastliðin ár. Við höfum öll þurft að færa einhverjar fórnir og aðlaga okkur þeim aðstæðum sem ríkja hverju sinni. Staðan er viðkvæm og í dag má lítið út af bregða. Við megum ekki gleyma því að það glittir enn í ljósið við enda ganganna, bólusetning þjóðarinnar er komin á skrið. Áætlanir gera ráð fyrir að meginþorri þjóðarinnar verði bólusettur um mitt sumar.

En það er eðlilegt að við viljum fá svör og við viljum geta leitað eftir þeim þótt erfitt sé að gera áætlanir. Þá skiptir líka máli að vera vakandi og bregðast fljótt við. Í þessu ástandi er mikilvægt að upplýsingar séu stöðugar og réttar. Þá langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hvort hvort þær takmarkanir sem voru ákveðnar núna verði endurskoðaðar reglulega yfir þessar þrjár vikur eða hvort staðan verði endurskoðuð að þrem vikum liðnum.

en ekki síður að upplýsa eins vel og hægt er. Við höfum haldið til haga upplýsingafundum almannavarna í gegnum allan faraldurinn. Það er nokkuð sérstakt fyrir Ísland að gera það þó að mest sé mest sé fylgst með þessum upplýsingafundum þegar erfiðustu ákvarðanirnar eru í gangi og þegar blikur eru á lofti í faraldrinum er afar mikilvægt að þessi upplýsingagjöf sé með reglubundnum hætti.

ein ákvörðun var tekin í gær til rýmkunar. Hún snerist um það að við höfðum gert ráð fyrir því að það mættu að hámarki vera 50 manns í lyfjaverslunum og matvöruverslunum óháð stærð rýmisins. En við nánari skoðun og líka með tilliti til þess hversu vel hefur gengið í gengið í matvöruverslunum og apótekum að virða reglur og halda vel utan um þessi mál var sú tala hækkuð upp í 100 með breytingum á reglugerð í gær og lítilli fréttatilkynningu þar um. Þannig að við erum alla daga að fylgjast með áhrifunum

hvernig hún hefur staðið sig á þessari vakt því að það er komið heilt ár af þessum faraldri sem er gjörsamlega óútreiknanlegur. Hann stjórnar ferðinni,

Þess vegna vil ég enn og aftur þakka hæstv. ráðherra fyrir hvernig hún hefur staðið vaktina í þessu máli. Upplýsingar eru gagnlegar og upplýsingar eru nauðsynlegar og stjórnvöld bregðast við,

þurfum að muna eftir því að halda til haga hversu almennt það er í samfélaginu að fólk hefur þurft að breyta sínu daglega lífi. Það er nánast hver einasti maður sem hefur þurft að taka á sig einhvers konar breytingar vegna faraldursins og það er mikið viðvarandi álag í einu samfélagi. En það breytir því ekki að það er mikilvægt að halda líka til haga þolgæði og úthaldi og að muna að halda upp á litlu sigrana, því að það verður maður að gera þegar á móti blæs.

Tölurnar sem við erum með núna segja okkur að börnin eru útsettari, þau fá sjúkdóminn frekar, veikjast frekar og smita frekar.

rétt. Hv. þingmaður spyr sérstaklega um reglugerð um forgangsröðun. Hún er í raun og veru undirrituð af mér. Það er sóttvarnalæknir sem framkvæmir bólusetningu og forgangsraðar samkvæmt henni, en er heimilt að hnika til forgangsröðun með sérstökum rökstuðningi til mín hverju sinni, þannig að við höfum ekki séð ástæðu til að breyta reglugerðinni.

appelsínugul og geti framvísað neikvæðu prófi fari í eina skimun á landamærum en sæti ekki sóttkví. Þannig að spurning mín í þessari fyrstu atrennu er einfaldlega: Hver Hver er staðan á þessu í ljósi þeirrar stöðu sem nú er innan lands þegar landsmenn sæta hörðustu takmörkunum frá upphafi? Hvaða regla mun gilda á landamærunum 1. maí?

Einhvern tímann hefði maður nú sagt að það væri ekki til mikils ætlast að gera ráð fyrir því að ráðherra gæti svarað því hver staðan verður 1. maí þegar það er langt liðið á mars og 1. apríl er í næstu viku.

sem koma frá eldrauðustu löndum. Það er hluti af litakóðunarkerfinu. Í uppfærðu kerfi í gær var Ísland eina græna landið enn þá og það er uppfært einu sinni í viku, ef ég man rétt, á fimmtudögum. Ég myndi segja, af því að við vorum að gera þessar breytingar sem tóku gildi í gær innan lands og eiga að halda gildi sínu í þrjár vikur, í ljósi þess hver staða faraldursins er enn þá í Evrópu að í raun og veru myndi gildistaka litakóðunarkerfisins mjög litlu breyta ef við værum að horfa akkúrat á daginn í dag. daginn í dag. Miðað við hver staða faraldursins er núna þá myndum við alltaf gera ráð fyrir mjög afgerandi aðgerðum gagnvart þeim sem kæmu frá rauðum svæðum, sem er nú megnið af Evrópu eins og staðan er akkúrat núna. Þannig að ég held að hér eftir sem hingað til getum við horft til þessa. En ég sem heilbrigðisráðherra minni samt á þá staðreynd að ráðstafanir sem byggja á sóttvarnalögum

Virðulegur forseti. Ég var einmitt að hugsa þetta áðan og hef ekki svar við því. Þegar þessi

vegna þess að við erum núna með aðrar ráðstafanir en við vorum með þá, til að mynda skyldu um neikvætt PCR-próf á landamærunum sem núna allir þurfa að sæta, sem var ekki partur af sýninni í janúar. Ég held því að það sé alveg ljóst að hvernig sem allt veltist og fer fer þá þarf að endurskoða og uppfæra þær takmarkanir sem hver og einn hópur býr við á landamærum Íslands. Við erum að ræða hér sóttvarnir og því miður, ég verð bara að segja það: Klúður, klúður, klúður. Því miður klúðraðist þetta. Við hefðum getað haft það svo gott. Við erum komin í þriggja vikna strangar sóttvarnaaðgerðir. En er það ekki eins og setja tappa í botnlausa tunnu

sem eru svona ákveðnar upphrópanir um að hér hafi allt gengið á afturfótunum. Það er bara ekki rétt. Það er ekki rétt og hv. þingmaður veit það auðvitað. Það þjónar einhverjum öðrum tilgangi að halda því fram. Að þetta snúist um meðalmennsku,

Enn hefur ekkert komið fram um það hvaða trygging er fyrir því að aðferðafræði hv. þingmanns hefði skilað okkur eitthvað betri stöðu. Við hér á Íslandi erum að horfa til aðgerða sem við settum í gang í október. Að mínu mati gerðum við það þá aðeins of seint af því að við vorum að vonast til að við næðum tökunum með vægari aðgerðum. Núna erum við að gera þetta með mjög hörðum og afgerandi aðgerðum sem gengu í gildi í gær og ég vonast til þess að við náum árangri hratt og vel í því að ná utan um veiruna. Við höfum notið góðs af því að vera lítið samfélag, að vera eyríki, að treysta fólki og bera virðingu fyrir fólki og viðhafa ekki einhvers konar upphrópunar- og refsinálgun í því hvernig við vinnum okkur í gegnum veiruna. Og mitt mat er að það það hversu vel okkur hefur gengið að forðast að gera heimsfaraldur að pólitísku bitbeini hafi verið eitt af okkar mikilvægustu atriðum í því hversu vel hefur gengið.

Við höfum haft mjög öflugar sóttvarnaráðstafanir gagnvart þeim sjúklingum sem hafa þurft að leggjast inn vegna Covid-19 og við erum ekki með dæmi um það að að slík tilvik hafi smitað út frá sér vegna þess að við pössum mjög vel upp á þessi tilvik. Ég vil líka nefna það við hv. þingmann, af því að honum verður tíðrætt hér um það að börn séu að gráta, að við höfum í öllum okkar aðgerðum haft líf og heilsu fólks að leiðarljósi og sérstaklega hugsað um börn og ungmenni. Ég ætla að biðja hv. þingmann aðeins að endurskoða málflutning sem snýst um það að einhver vilji

Hæstv. forseti. Ég þakka fyrir þessa umræðu hér í dag. Ég hef ekki mikinn tíma, svo ég dembdi mér í spurningarnar. Er Lyfjastofnun Íslands heimilt að fá viðurkenningu frá Lyfjastofnun Bretlands eða Lyfjastofnun Bandaríkjanna í stað þess að bíða eftir samþykki Lyfjastofnunar Evrópu? Þetta er fyrsta spurningin. Næsta spurning er: Hvenær verður búið að bólusetja þjóðina? Síðan langar mig aðeins að koma inn á þessa upplýsingaóreiðu, sem ég verð að fá að kalla svo, í sambandi við bólusetningu 70 ára og eldri sem áður var 65 ára. Hvað skýrir þessa breytingu? Mér finnst það ekki hafa komið nægilega vel fram hér í umræðunni og ég veit að fólk á þessum aldri það spyr sig spurninga og vill gjarnan fá svar við þessu.

að einhvers staðar er talað um 65 og annars staðar um 70 er sú að bólusetningarhópur innan Evrópusambandsins mælir með því að efnið sé notað fyrir 65 ára og eldri, enda sé það óhætt. Við höfum ákveðið að byrja að forgangsraða efninu fyrir 70 ára og eldri og síðan 65 ára og eldri. Það er ástæðan fyrir því að þetta kann að vera eitthvað misvísandi. Við gerum ráð fyrir að það verði búið að bólusetja alla yfir 16 ára í lok júlí. Það eru þær tölur sem við höfum verið með núna. Varðandi Lyfjastofnun getur hún sjálf gefið út neyðarleyfi eða gefið út markaðsleyfi á grundvelli Lyfjastofnunar Evrópu.

Þetta var fínt með 70 ára og eldri, útskýringuna á því. Hvað með yngra fólk með undirliggjandi sjúkdóma sem þó er í forgangi, verður það sett undir AstraZeneca bólusetningu eður ei? Hefur komið til tals að gera líkt og Bretar hafa gert, að hálfbólusetja fleiri þannig að einhverjir séu búnir að mynda ákveðna vörn? AstraZeneca gefur okkur 76% virkni.

á reglugerðinni sem liggur fyrir en þar til viðbótar á læknisfræðilegu mati að því er varðar hvaða bóluefni er rétt að nota fyrir hvaða hópa. Það verður í raun og veru alltaf að vera þannig.

halda reglunum, slaka á þeim eða herða þær. Ástæðan fyrir því að við gerðum þetta svona hratt núna var fyrst og fremst að sóttvarnalæknir taldi að með því að gera það með þeim hætti væru meiri líkur á að við næðum tökum á stöðunni hratt og vel. Við vorum sammála honum um það. Ég er líka þeirrar skoðunar að engin ástæða sé til að hverfa frá þeirri bjartsýni sem við vorum með í huga þegar við töluðum um stöðuna fljótlega eftir áramót.

Varðandi allt það fólk sem hefur fengið fyrri skammt af AstraZeneca, og er þá hluti af þessum hópi heilbrigðisstarfsfólks og gjarnan ungs fólks, þá er verið að skoða það, ekki bara hér heldur víða, hvernig best sé að bregðast við þeirri stöðu. Við höfum tíma vegna þess að gert er ráð fyrir að þrír mánuðir líði á milli fyrri og seinni bólusetningar með AstraZeneca.

víða á samfélagsmiðlum og jafnvel í umræðu í fjölmiðlum. Ég held áfram að spyrja hæstv. heilbrigðisráðherra hvort hún telji lagaheimildir vera nógu skýrar til þess að skylda alla ferðamenn og heimafólk til dvalar í sóttvarnahúsi ef þau koma frá rauðum löndum. Er húsnæði til fyrir u.þ.b. 1.300 manns á viku? Sóttvarnalæknir hefur talað um að mögulega þurfi lengri sóttkví en eina viku. Í Nýja-Sjálandi erum við að tala um 14 daga. Svo vil ég spyrja aðeins út í þessi rauðu lönd af því að sóttvarnalæknir talar um að ef eitt svæði innan lands er rautt sé landið rautt. Nú er þetta litakóðunarkerfi evrópskt. Hvernig er með Bandaríkin, hvernig er með Kanada, Bretland, ef eitt svæði er rautt þar? Hvernig er þetta? Hvernig verður þetta? Hvernig sér heilbrigðisráðherra fyrir sér þetta system, litakóðunarkerfið og veru fólks í sóttvarnahúsi?

það spurningin um hvort húsnæði sé tilbúið fyrir allan þennan hóp, Við gerum ráð fyrir því að húsnæði verði tilbúið fyrir þau sem koma frá rauðum löndum núna 1. apríl. Það er verið að vinna að því. Það er rétt að við gerum ráð fyrir því að þau svæði sem eru dekkst eða rauðust í viðkomandi landi marki kröfurnar fyrir viðkomandi land og þannig er eðlilegt að gera það til þess að gæta varúðar.

Herra forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir. Já, fólk braut reglur og fólk brýtur reglur og við höfum mjög lítið eftirlit með því, eins og kom fram hér fyrr í dag, því miður.

Nú er það svo að þeir sem eru bólusettir geta smitað. Þeir geta borið veiruna. Bólusetningin ver þig gegn veikindum en þú getur komið við flöt þar sem veiran er þannig að þú getur borið veiruna Hvaða vörn er í því að vera með vottorð um bólusetningu ef þú ert svo að fljúga og millilenda á mörgum flugvöllum? Hvaða áhrif hefur millilending á þessum rauðu svæðum, gulu svæðum, grænu svæðum,

í dag. Hv. þingmaður fullyrðir hér að bólusettir geti smitað. Það er ástæða til að ætla, vegna þess að um það hafa fundist dæmi, að bólusettur einstaklingur sé með veiruna í nefinu.

sagt eitt sýni verði tekið á landamærum af þeim sem koma með bólusetningarskírteini. Við höfum rætt þá útfærslu að það kynni að vera betri leið að koma bæði með bólusetningarvottorð og neikvætt PCR-próf vegna þess að þá væru minni líkur á því að röskun yrði á ferðaáætlunum viðkomandi sem væri í góðri trú að koma hér með bólusetningarvottorð og lenti svo í því að fá út úr sinni einu skimun á landamærum. Þetta er eitt af því sem við erum með til skoðunar og ég vonast til þess að ég geti farið með reglugerðarbreytingu í gegnum ráðherranefnd á mánudaginn kemur um þetta. Þá lýkur hæstv. heilbrigðisráðherra umræðu um munnlega skýrslu um hertar sóttvarnir með sinni 25. ræðu.

En að öllu gamni slepptu vil ég enn og aftur þakka fyrir góða umræðu hér og gott samtal við Alþingi. Ég held að þetta sé gott fyrirkomulag. Það var hér framan af þannig að ég kom hingað alloft áður en breytingar á sóttvarnalögum gengu í gildi en með breytingum á sóttvarnalögum er það tryggt og skýrt að séum við að glíma við faraldur og kannski ekki bara af þessari stærðargráðu heldur af einhverri stærðargráðu, þá sé það til bóta að ráðherra á hverjum tíma eigi samtal við Alþingi um stöðuna, um stöðu faraldursins. Ég held að það sé til góðs vegna þess faraldur af þessu tagi snertir allar hliðar mannlífsins og snýst ekki bara um heilbrigðismál og heilbrigðisþjónustuna sem slíka. Ég vil líka segja að ég er afar ánægð með það að umræðan hér endurspeglar fyrst og fremst samstöðu og vilja í þá veru að þó að við þurfum enn og aftur að setja undir okkur hausinn og snúa bökum saman í því að herða aðgerðir verulega innan lands þá vitum við að við höfum mjög góðan árangur að verja. Við höfum verið með afar góða stöðu innan lands og þar er helst að þakka samstöðu þessa samfélags sem við erum svo lánsöm að vera hluti af. Ég vænti þess að samstaðan í gegnum þessar þrjár vikur sem eru nú rétt hafnar muni skila okkur þangað að við getum aftur tekið til við bjarta daga.